Kolegice i kolege dobar vam dan. Nastavljamo sa radom. Prijedlog je predlagatelja da objedinimo točke dnevnog reda. Znači prva točka dnevnog reda - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Europske unije Kazneno pravo, hitni postupak, P.Z. br. 40. - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u posebnom Programu Građansko pravo, hitni postupak, P.Z. br. 41 U ime predlagatelja molio bih evo zamjenicu Ministra pravosuđa gospođu Sandru Artuković Kunšt. Izvolite. Poštovane zastupnice i zastupnici evo pred nama je prijedlog Zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Europske unije Kazneno pravo i u posebnom Programu Građansko pravo sa konačnim prijedlogom zakona. pravo i poseban Program Građansko pravo su dio Općeg programa Temeljna prava i pravda. Vlada Republike Hrvatske je u prošlom sazivu donijela o pokretanju postupka za sklapanje Memoranduma o razumijevanju, ali da bi Memorandum postao sastavni dio pravnog poretka i da bi nas obvezivao potrebno je donijeti Zakon o njegovom potvrđivanju. Za sudjelovanje u Programu EU Kazneno pravo i posebnom Programu Građansko pravo Hrvatska treba preuzeti određene financijske obveze. Naime, dio članarine koju treba uplaćivati u EU podmirivat će u 90% program IPA, a u ostalih 10% RH u prvoj godini i 80% u drugoj godini. S obzirom da memorandumi u tom dijelu stvaraju financijske obveze za RH, a s druge strane ne zahtijevaju donošenje novih ili izmjenu postojećih zakona te da ih je potrebno potvrditi u skladu sa člankom 18. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora predlažemo da memorandume potvrdimo kako bi postali pravna osnova za sudjelovanje RH u navedenim programima. Temelj za donošenje ovog zakona nalazi se u članku 159. Poslovnika po hitnom postupku. od nadležnih tijela dobili očitovanja i stavljen je amandman glede kratice koja se odnosi na Specific program criminal justice, odnosno upotrijebljena je kratica engleskog naziva pa je amandman sugerirao da se upotrijebi hrvatska kratica – posebni program kaznenog prava. Pa mi smo tu taj taj amandman prihvatili i ugradili u predložene prijedloge Zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i s obzirom na uvaženi amandman i izneseno predlažem da se zakoni prihvate. Hvala vam. **Batinić, Krećemo sa raspravom u ime Kluba zastupnika. Prvi su se prijavili Klub zastupnika SDP-a, podijeljena rasprava. Prva zastupnica gospođa Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala vam lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana predstavnice Vlade, kolegice i kolege. Klub SDP-a podupire prijedlog Zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu EU za Kazneno pravo. Naime, kao što smo čuli sad uvodno predstavnice predlagatelja zakonom se potvrđuje Memorandum kako bi njegove odredbe u skladu s člankom 141. Ustava postale dio unutarnjeg pravnog poretka RH, a u ovom Programu Kazneno pravo dio je Općeg programa Temeljna prava i pravda. Dakle, potvrđivanjem Memoranduma omogućit će se i RH u onim projektima koji su namijenjeni prije svega edukaciji pravosudnih dužnosnika te promociji i jačanju pravosudne suradnje utemeljene na međusobnom priznanju sudskih odluka. Naime, edukacija pravosudnih dužnosnika kroz različite programe unaprijedila je prije svega kvalitetu rada sudovanja u RH. Međutim, za napomenuti je odmah da edukacija i to permanentna edukacija pravosudnih dužnosnika kako sudaca tako i državnih odvjetnika, a na vlastito samih sudaca ne smije odvlačiti ih i ne smije ići na uštrb njihovog redovnog posla, njihove redovne zadaće utemeljene na Ustavu i zakonu, a to je suđenje. Dapače, upravo sama edukacija mora biti u službi i brzine i kvalitete donošenja sudskih odluka. Nažalost, moramo primijetiti i od strane same pravosudne vlasti da često izbivanje i edukacija pravosudnih dužnosnika često ih udaljava od njihove temeljne zadaće. o tome treba itekako voditi računa, ponavljam da sama edukacija bude u službi ne samo kvalitete nego jednako tako i brzine sudskih odluka. Mi smo vidjeli dakle iz različitih izvješća pa evo i samog prijedloga prijedloga proračuna koliko RH plaća samim oštećenim strankama gdje sudovi nisu odlučili, donijeli odluku u razumnom roku i koliko to Hrvatsku stoji a da ne govorimo koliko ima i nesagledivih reperkusija na poštivanje samih građana, institucija, ali jednako tako i o samom ugledu pravosudne vlasti. Jednako tako jako je važno što će se ovim programom ojačati pravosudna suradnja utemeljena na međusobnom priznanju sudskih odluka. I kod ovoga također evo ovdje u ime kluba SDP-a napominjem da imamo situacija dakle koje na neki način dezavuiraju našu pravosudnu vlast što građane zbunjuje, na neki način dekoncentrira u tom poštivanju, poštivanju, ali isto tako i o onom nužnom ugledu koji mora imati pravosudna vlast da bi njezine odluke zaista tako bile u javnosti i prihvaćene. na koji način smo svih ovih zadnjih godina pokušali doskočiti dakle ne samo priznanju sudskih odluka nego i izvršenju sudskih odluka u zemljama koje su nastale bivše države. Mi evo napominjem imamo čitav niz slučajeva da naša odluka nije priznata u zemljama EU zbog toga što su mnogi izbjegli od naših pravosudnih vlasti i to onda kada su dobili pravomoćnu sudsku presudu i skrivaju se u zemljama EU zemljama EU zbog toga što su u međuvremenu ili nekako paralelno sa činjenjem tih kaznenih djela ili uoči samog dobivanja presude dobili državljanstvo neke od zemalja EU. Kako se radi o općem programu temeljnih prava i pravda upravo vjerujemo kako će i u tom smislu biti pravda zadovoljena i naše odluke pravomoćne sudske odluke hrvatskih pravosudnih vlasti biti priznate, a onda i izvršene u bilo kojoj zemlji EU. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Gospodin zastupnik Peđa Grbin. Izvolite.

Poštovani gospodine predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, poštovana gospođo zamjenice ministra. Odlukom broj 1149/2007 Europskog parlamenta i Vijeća osnovan je posebni program građansko pravo u sklopu programa Temeljna prava i pravda. Navedenim programom za razdoblje o 1. siječnja 2007. godine do 31. prosinca 2013. godine EU je osigurala znatna sredstva do iznosa od 109 milijuna 300 tisuća eura za projekte koje se tiče prekogranične kooperacije u građanskim stvarima, promicanjem mogućnosti izvršenja odluka koje su donijeli sudovi jedne od država članica na području druge države članice, obuke pravnih stručnjaka pri tome ne samo sudaca već i drugih odvjetnika, bilježnika itd. koji sudjeluju u svim tim postupcima. Takav program odlukom odlukom EU odnosno Europskog vijeća i parlamenta moguće je proširiti na određene države nečlanice među kojima je RH. Imajući u vidu da je mogućnost RH predviđena tim programom smatram da je vrlo korisno taj program prihvatiti. Naime, kao što smo vidjeli iz izlaganja gospođe zamjenice ministra sredstava koja će RH morati uložiti u provođenje ovog programa su iznimno mala. Danas mnogi građansko pravni odnosi ne staju na granicama jedne države. Oni prelaze na granice druge države i često se susreću sa velikim problemima. Od nepoznavanja prava i propisa jedne države do nemogućnosti saznavanja sadržaja tih propisa. Upravo ovakvi programi koji potiče EU idu za ciljem da se takvi problemi otklone. S obzirom na navedene iznose koje je EU predvidjela s obzirom na navedena sredstva koja mi u ovaj program moramo uložiti smatram da je izuzetno bitno taj program prihvatiti i smatram da treba podržati ovaj zakon. Upravo zbog toga klub SDP-a takav zakon i prihvaća. Hvala vam lijepa. Hvala. Sljedeći u ime Kluba zastupnika HDZ-a zastupnik gospodin Andrej Plenković. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, poštovana zamjenice ministra, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Klub HDZ-a podržava potvrđivanje ova dva memoranduma koja su danas pred nama, dakle dva memoranduma o razumijevanju. Jedan koji se odnosi na program za građansko pravo, drugi koji se odnosi na program Unije za kazneno pravo. Riječ je o programima koji su nastali 2007. godine temeljem odluke EU parlamenta i Vijeća, a cilj su pridonijeti značajnim financijskim sredstvima onim projektima koji ostvaruju ciljeve europskog područja slobode, pravde i sigurnosti koji je jedan od prioriteta i Lisabonskog ugovora, ali je isto tako bio zapisan i u haškom programu i u stoholskom programu EU. ipak trebamo staviti u kontekst ova dva sporazuma budući da su oni nastali kada je Hrvatska završavala pretpristupne pregovore. Budući da su oni nastali u tijesnoj suradnji prošle hrvatske Vlade sa potpredsjednicom Europske komisije gospođom Vivian Reading koja je tijekom zadnjih godinu dana pregovora odigrala ključnu ulogu u zatvaranju poglavlja 23. o pravosuđu i temeljnim pravima. Ona je nekoliko puta boravila u Hrvatskoj, ona je svojim doprinosom unutar kolegije Europske komisije dala ključnu političku, a ja bih rekao i stručnu legitimaciju za reforme koje je Hrvatska provodila u ispunjavanju kriterija za zatvaranje poglavlja 23. To je bilo posebno važno prije otprilike godinu dana kada je komisija radila svoje međuizviješće o ispunjavanju tih obaveza, koje je ja bih rekao početkom travnja ostavilo otvorenim pitanjem da li će se pregovori završiti ili ne. I u tom razdoblju upravo je suradnja sa gospođom Reading kao i bivši ministar Bošnjaković koji je dao veliki doprinos bila ključna da se ispune uvjeti i da Hrvatska zaključi pregovore u lipnju. Važno je također reći da su ovi dogovori postignuti 15. prosinca u Bruxellesu nekoliko dana nakon potpisivanja ugovora o pristupanju kada je po prvi puta hrvatski ministar, u to doba ministar Bošnjaković sudjelovao u svojstvu aktivnoga promatrača na jednoj od formacija vijeća. Govoreći o samom sadržaju programa i obaveza koje nastaju za Hrvatsku iz potpisivanja ova dva memoranduma potrebno je kazati da će financijski doprinos ja ja bih rekao doista simboličan s obzirom na potencijalne koristi koje mogu hrvatski partneri i hrvatske institucije ostvariti korištenjem ova dva programa. Naime, 85 odnosno 90% tih sredstava bit će financirani putem IPA programa iz 2008. godine. I to je na određeni način kontinuitet vrlo kvalitetnog korištenja sredstava pretpristupne pomoći u proteklom razdoblju upravo u području pravosuđa u komponenti programa IPA kao jedan komplementaran vid aktivnosti i u kontekstu zajma Svjetske banke i u kontekstu brojnih bilateralnih aktivnosti sa drugim državama članicama u području pravosuđa. Ono što je također bitno kazati je da će Ministarstvo pravosuđa kao nositelj sa hrvatske strane sudjelovanja u ovom programu Unije imati prigodu sudjelovati i kao promatrač u upravnim odborima ova dva programa. Ja se nadam da će u tom razdoblju koje je pred nama predstavnici Ministarstva pravosuđa doista i sudjelovati u radu toga odbora budući da smo nedavno u medijima imali priliku vidjeti da nakon što je Hrvatska mukotrpnim pregovorima i nastojanjima da stekne status aktivnoga promatrača došla u situaciju da postoje sastanci radnih skupina vijeća, osobito onih konfiguracija koje se odnose na pravosuđe, a za koje navodno nema mogućnosti da hrvatski stručnjaci iz koliko mediji pišu financijskih razloga sudjeluju na sastancima u Bruxellesu. Mislim da je to jedna praksa koju nikako ne bi trebali dopustiti u periodu dok smo aktivni promatrači. Upravo je i smisao ovog razdoblja da hrvatski stručnjaci neposredno, iz prve ruke shvate kako se donose odluke, kako se izrađuju propisi na razini Europske unije. I zato apeliram na Ministarstvo pravosuđa, ali eventualno i na druge resore koji su do sada u ovih dva mjeseca propustili poslati svoje predstavnike na sastanke Vijeća u Bruxelles raznih formacija, dakle govorimo o stručnoj razini jer je to jedna obaveza Hrvatske i nešto što će zasigurno svi naši partneri vrlo detaljno promatrati i o čemu će voditi računa donoseći svoj sud o tome da li dobro ispunjavamo one obveze na koje smo se obvezali prigodom završetka pregovora. Također smatram da su pred nama i dva vrlo bitna roka, dakle rokovi za prijave projekata u kontekstu i programa za građansko pravo i programa za kazneno pravo su ožujak odnosno travanj što znači da Ministarstvo pravosuđa treba

izraditi projekte i dobiti sredstva da bi se oni realizirali u razdoblju koje je pred nama. Gledajući projekte koji su druge države članice realizirale u zadnjih nekoliko godina vidimo da su iznosi sredstava koji se mogu povući između 90 i 300 tisuća eura. Prema tome, to su ozbiljni projekti koji zasigurno mogu pridonijeti daljnjem upoznavanju ključnih aktera u hrvatskom društvu, pogotovo onih koji se u praksi bave pravom na poznavanje drugih članice Europske unije i bolje i učinkovitije spremanje za provođenje pravne stečevine. Klub HDZ-a podržava potvrđivanje ova dva memoranduma. Hvala lijepa Hvala kolegi Plenkoviću. Sljedeći u ime Kluba zastupnika HDSSB-a zastupnik gospodin Boro Grubišić. Izvolite.

Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolegice i kolege zastupnici, gospodo iz ministarstva. I klub HDSSB-a Hvala vam. i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu EU Kazneno pravo i memorandum, da skratim u posebnom programu Građansko pravo. Jasno je da memorandum koji je potpisan od bivšeg odnosno tadašnjeg ministra pravosuđa 15. prosinca 2011.godine, dakle prije nešto više od dva mjeseca i u kojemu je određeno da Hrvatska potpuno suglasno sa poglavljem 23. sudjeluje u u kaznenom pravu, odnosno pravnim stečevinama EU, i kaznenom i građanskom pravu. I pri tome evo danas je na klupama ovaj ovaj zakonski prijedlog za kazneno pravo i sudjelovanje u programima za kazneno pravo piše da, na stranici 2. u ocjeni sredstava potrebnih za provedbu ovoga zakona da je potrebno za 2012. 2013. godinu ukupno negdje oko 300 tisuća kuna, a kod provođenja sudjelovanja Republike Hrvatske u programu Građansko pravo negdje oko 150 tisuća kuna što ukupno iznosi oko 450 tisuća kuna. Ova sredstva dobrim dijelom se i sufinanciraju iz IPA programa za 2008. godinu. Dakle, s obzirom da je poglavlje Slobode, pravo i sigurnost, poglavlje 23. bilo ono koje je bilo gotovo zadnja zapreka pri pri potpisivanju ugovora između Hrvatske i EU mislim da evo i klub HDSSB-a se može pridružiti i pridružuje se ocjeni da ove zakonske prijedloge treba prihvatiti. No zanimljivo je i to da kada se malo čitaju materijali i kada se vide dodaci dodaci koji se ovdje navode, dodatak 1 koji se odnosi na financijski okvir, a onda dodatak 2 koji je zanimljiv u tome što se u okviru ovog memoranduma kaže da je komisija ili OLAF ovlaštena provoditi provjere na licu mjesta i inspekcije na državnom području Republike Hrvatske, a u skladu s postupovnim odredbama vijeća. Dakle te se provjere i inspekcije pripremaju i provode na području Republike Hrvatske u uskoj suradnji s nadležnim hrvatskim tijelima koja će biti pravovremeno obaviještena o cilju, svrsi i pravnom temelju provjera i inspekcija kako bi mogli pružiti svu potrebnu pomoć. Ukoliko hrvatske vlasti žele provjere na licu mjesta i inspekcije mogu se provesti zajedno s njima. Ako se sudionici programa opiru provjerama na licu mjesta ili inspekcijama hrvatske su vlasti postupajući u skladu sa nacionalnim pravilima dužne dati inspektorima Komisije OLAF svu potrebnu pomoć kako bi im omogućili obavljanje njihovih zadataka u provjerama na licu mjesta ili inspekcijama. što treba jasno građanima reći o čemu se radi zapravo ovdje osim onih programa o kojima je govorio uvaženi kolega Plenković gdje projekti i programi pravosuđa, upoznavanje sa pravnom stečevinom Europske unije u nekim dobrim programima ako se urade i prijave mogu donijeti i određene koristi i u iskustvu i u primjeni iz poglavlja 23. Pravne stečevine Europske unije jasno iskustvo i naših ljudi koji se mogu uključiti dakle potpuno u i da kažem i edukaciju i primjenu pravnih stečevina Europske unije putem programa i projekata koje treba evo kako reče kolega i uvaženi kolega Plenković prijaviti do već evo ožujka. Ožujak je tu, travnja ove godine. Ali evo zbog građanstva potrebno je istaći i ovo kada se govori o mjerama nadzora ili suzbijanja prijevara zajednice da, dakle ovim memorandumom i definitivno u dodatku dva rečeno izrijekom da hajde da skratim OLAF ima potpuno pravo vršiti nadzor, provjeru inspekcije i na teritoriju Republike Hrvatske sa sudjelovanjem ili bez sudjelovanja hrvatskih odgovarajućih institucija i vlasti, a jasno prije svega uz uz pravovremeno obavještavanje hrvatskih vlasti o tome. Klub HDSSB-a još jedanput ponavljam prihvatit će ova dva zakonska prijedloga. Hvala. Završili smo sa raspravom po klubovima. Za pojedinačnu raspravu nema prijavljenih. U ime predlagatelja da li želite se obratiti? Hvala. Izvolite. predsjedniče. Zahvaljujem uvaženim zastupnicama i zastupnicima na afirmativnoj raspravi glede ovog prijedloga zakona o potvrđivanju u dijelu koji se na prijedlog odnosi. prijedlog odnosi. Osnovano je postavljen amandman Odbora za pravosuđe glede upotrijebljene kratice koja na engleskom je bila ugrađena u prijedlog zakona. Naravno da ćemo upotrijebiti hrvatsku kraticu da bi uskladili oba prijedloga zakona o potvrđivanju i ovaj koji se odnosi na kazneno i na posebni program građanskog prava, pa smo amandman prihvatili u cijelosti i ugradili ga u prijedlog. Hvala. Hvala lijepo. Zaključujem raspravu po ovim dvjema točkama. Glasovanje će biti kada se steknu uvjeti.